бере участь Прем'єр-міністр України Олексій Валерійович Гончарук та члени Кабінету Міністрів України. На Погоджувальній раді було визначено, що члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання щодо тарифної політики в Україні при забезпеченні населення енергоносіями та наданні комунальних послуг: нинішній стан та перспективи. Пропонується наступний порядок денний: виступ міністра енергетики та захисту довкілля України – 10 хвилин, відповіді на запитання від депутатських фракцій і груп до 30 хвилин, і після цього запитання та відповіді Прем'єр-міністра, вступне слово, а після цього запитання та відповіді Прем'єр-міністра України - 20 хвилин. Немає заперечень до такого регламенту нашої роботи? Немає. Дякую. Шановні колеги, до виступу запрошується міністр енергетики та захисту довкілля України Оржель Олексій Анатолійович. Шановні народні депутати, дуже приємно бути сьогодні тут і надати відповіді на ті питання, які у вас є сьогодні. Насправді моя промова буде не дуже довгою, хочу залишити більше часу для відповідей на конкретні ваші питання. В уряду є відповіді на всі ті виклики, які сьогодні стоять перед сектором. Але хочу лише сказати про одне, що на початку роботи уряду - це був кінець серпня, у нас була досить важка ситуація щодо наявності палива на складах, щодо того, чи стабільно та безпечно проходимо ми опалювальний сезон, щодо потенційного збільшення цін на енергоносії та тарифи для наших українських споживачів. Якщо говорити по результатам, а сьогодні у нас вже лютий місяць, ми забезпечили стабільне проходження опалювального сезону. Говорячи про тарифи на електричну енергію, які тоді були досить значними і зокрема були навантаженням для нашої української економіки, середньозважений тариф на електричну енергію за період роботи уряду знижено середньозважено на 26 відсотків. Якщо говорити про те, як вдалося вирішити питання по ціні на газ, були, дійсно, великі ризики того, що у нас не вийде підписати договір на транспортування територією України в Європу газу, як результат - вийшло. Це дало нам можливість забезпечити зменшення ціни на газ для наших українських споживачів у відношенні січень до січня на 25 відсотків. Треба говорити відверто, є інші фактори, які впливають на загальний кінцевий тариф. Є необхідність перегляду і необхідність інвестиційних вкладень в інфраструктуру, в енергетичну інфраструктуру, є значне зношення основних фондів. Тому, зважаючи на такі фактори, які дозволяли нам зменшувати ціну, ми все ж таки, максимально балансуючи ситуацію, включали необхідні витрати на оновлення основних фондів і поновлення інфраструктури. Зокрема, тарифи на розподіл не переглядалися з 2016 року. В даному випадку в рамках дій незалежного регулятора, енергетичного регулятора, був перегляд і тарифів для того, щоб забезпечити стабільність газопостачання. Те саме потребує і тепловий тариф. Те саме і потребує і тарифи на водопостачання. Маємо бути ми відвертими один до одного і говорити, що без цих необхідних змін в тарифах і чіткого чіткого моніторингу та контролю зі сторони органів, які мають відповідно контролювати ефективність витрачання коштів, ми можемо просто залишитися без інфраструктури. Тому, зважаючи на ці фактори, незалежний регулятор весь час знаходиться в тому, що він бере до уваги необхідність тих змін до тарифів, для того щоб забезпечити стабільність інфраструктури. Зі сторони уряду було зроблено все можливе, як я вже згадував. І рішення рішення в рамках ринку електричної енергії, і рішення в рамках ринку газу, для того щоб дати можливість зменшення ціни на основний основний товар, який формує тариф для кінцевого споживача. Разом з тим, для балансування ситуації з тих факторів, які я назвав, ми не повністю… тобто відображене це зменшення в кінцевих тарифах. Проте дуже добре, що в нас є і зниження, і є все ж таки збільшення, необхідні зміни в тарифі на підтримку інфраструктури. Також хочу сказати, що ситуація, яка складається на сьогодні, є такою, що не є статистичною, у нас нові виклики. І, зокрема, ми маємо на сьогодні найтеплішу зиму, із спостережень. А це означає, що у нас змінюється і логіка споживання. У нас це, звичайно, впливає на те, що наші українські споживачі сплачують менше, проте це означає, що і відповідна товарна продукція в секторі енергетики і комунальних послуг зменшується. Це означає, що на цю інфраструктуру, яку ми маємо, ми віддаємо менше товарної продукції, що є фактором все ж таки потенційного збільшення. На 10 відсотків чую звіт від диспетчерів, на 10 відсотків зменшується споживання електричної енергії. Також зменшується споживання теплової енергії, відповідно до теплових графіків. Це означає, що у нас зменшується база, на яку ми можемо віднести витрати. Важливим фактором є ще те, і дуже багато було питань, і дійсно дуже болюче і актуальне питання розвитку вугільної галузі. Але хочу звернути увагу, що кожного дня збільшуються запаси вугілля на складах. Це означає, що ми не спрацьовуємо вугілля. Ми видобуваємо вугілля більше, ніж ми споживаємо в опалювальний період в моменти максимального навантаження. Нам треба дуже комплексно, обов’язково вирішуючи всі соціальні питання, але маємо відверто казати, що вугільна галузь потребує реформування і реструктуризації. Тому що в даному випадку, якщо при такому навантаженні, при такій роботі системи в нас нема реалізації товарної продукції. Це болючі рішення, які потребують комплексного підходу, проте маємо все ж таки іти по цьому послідовно, планово, щоб всі розуміли, які кроки буде дробити уряд. Але треба робити ті необхідні реформи і ті необхідні речі, які вимагає поточний стан. У мене все. Я буду дуже радий відповісти на ваші питання. Дякую. Шановні колеги, зараз переходимо до питань до міністра. Я прошу записатися на запитання до міністра енергетики. Будь ласка.

Вінниччина. Скажіть, будь ласка, і надайте такий коментар, як вчинити людям, що вклалися в альтернативні методи опалення власних приміщень, а зараз змушені платити за доставку газу, яким не користуються? Наприклад, оті люди, що відмовилися від споживання газу, встановили твердопаливні котли. І навіть ті, хто давно не живуть в приватних будинках, отримують платіжку за доставку. І виходить така парадоксальна ситуація, що люди здійснювали заходи з енергозбереження, а тепер змушені платити. Люди, дійсно, дуже обурені на місцях. До мене звернулися сотні Дякую за запитання. Дійсно, розділення платіжок на два платежі є вимогою якраз розділення діяльності. У нас відокремлено діяльність транспортування, відокремлено діяльність розподілу і постачання газу. Це означає, що держава контролює і регулює тарифи на природні монополії, а транспортування газу і розподіл газу - це є природніми монополіями, для того щоб не було зловживань, і контролює це питання в рамках рішень незалежного регулятора. Яка логіка? Я зараз передам, якщо можна, два слова, це рішення регулятора, безпосередньо представнику регулятора на місце. Але логіка наступна. Дуже підтримуючи ті рішення, які зробили наші українські споживачі, безпосередньо я сам зробив таке рішення, у мене є твердопаливних котел. Справа в тому, що для того, щоб була постійна можливість отримання послуги газопостачання, якщо ми рахуємо капітальні витрати для створення цієї системи, люди дійсно скидалися, дійсно будували ці газорозподільчі мережі. Все ж таки, щоб весь час був тиск в цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади, щоб був обслуговуючий персонал, треба платити гроші. Не може воно весь час бути в робочому стані без того, щоб за них не платити. Проте хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, яка навіть має твердопаливний котел і не користується газом, він відкриває газ і отримує цю послугу постачання. Такий підхід і розподіл на відповідні складові тарифу є також і логікою Третього енергетичного пакету, і є логікою, як працює в Європі, і у світі. Це є сегмент інфраструктурного тарифу, а також сегмент продуктового тарифу. Продуктовий сегмент тарифу - це безпосередньо газ… Я все-таки прошу, у нас регламент існує, і ще є інші бажаючі особи. Я надаю слово Шахову Сергію Володимировичу. І прошу при постановці питання, і при відповіді вкладатися у відведений час. Прошу. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Слово передаю Миколі Бабенко, він і задасть питання від нашої групи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Микола Бабенко. Дякую. Питання номер один. Президент України дав доручення по зниженню тарифів, була відповідна постанова уряду. Звертаю вашу увагу на місто Біла Церква, не знижується тариф, а 14.01 підняли тариф на 10 відсотків. Ми зібрали 50 тисяч підписів за один тиждень, хочемо передати його уряду. Наведіть порядок в Білій Церкві, будь ласка, зверніть увагу, що місцеві володарі роблять з людьми. Крім того, до всіх депутатів депутатської групи "Довіра" надходять питання щодо транспортування газу. Звідки ці платіжки беруться, будь ласка, поясніть?

Безпосередньо по платіжках, знову-таки, повертаючись до питання, це, дійсно, розділення на різні послуги. У даному випадку регулятор приймав відповідне рішення, інфраструктурна складова тарифу, товарна складова тарифу. Якщо говорити безпосередньо про шахтарів і тих боргах, які зараз є. У цей вівторок було здійснено відповідний бюджетний платіж невеличкий. Так, дійсно, правда, ми зараз балансуємо це питання для того, щоб контролювати ситуацію і балансувати. Проте, відверто кажучи, найближчим часом буде ще один бюджетний платіж. Учора була зустріч у Президента, ми були також з Президентом, говорили з шахтарями і говорили про перспективи. Як я сказав, у нас зараз настільки змінена структура споживання, наскільки змінюється сам ринок електричної енергії, а головним споживачем вугілля, зокрема і державних шахт - там, де ми бачимо відповідну заборгованість, є теплова генерація. У нас зменшується безпосередньо навантаження на теплову генерацію, у нас зменшується виробництво електричної енергії з цих видів… Тариф на опалення безпосередньо з теплокомуненерго? Я візьму ваше звернення. Насправді було рішення уряду про можливість зменшення. в даному випадку, ми обов'язково звернемо увагу. Ми обов'язково відпрацюємо це в рамках Білої Церкви. Разом з тим, по інших містах і там, де приймалося рішення, забезпечено зменшення від 5 до 30 відсотків за рахунок зменшення ціни на газ. Веде Добрий ранок, колеги. Клименко, фракція "Голос". Пане міністре, у мене просте питання. Ви тільки що сказали, що в нас недофінансована енергоінфраструктура. Скажіть, будь ласка, видобуток падає регулярно видобуток українського газу. Для того, щоб в платіжках змінювалася сума і наші українці отримали дешевий газ, треба видобувати власний. вже декілька кварталів падає видобуток власного газу. Скільки ви плануєте інвестувати, які конкретні кроки ви зробите для того, щоб хоча би виконати план, який ви намалювали? Дякую. Я вам дуже дякую за це запитання. Справді уряд звертався і щодо реалізації програми-2020. Відверто скажу, що уряд також є трошки розчарованим, розчарованим відверто результатом програми-2020, розчарований пропозицією НАК "Нафтогаз" щодо зміни стратегії видобутку. Більше того, є рішення наглядової ради, що тепер оцінюємо ми не обсягами збільшення, а оцінюємо тепер економічними показниками. Разом з тим, відповідні інвестиційні рішення були прийняті у 16-му, 17-му, 18-му році, коли дійсно ціна на газ була зовсім інша, і результат ми маємо отримувати вже сьогодні, зараз і збільшувати власний видобуток, збільшувати рентні платежі. І головне в даному випадку є енергетична безпека держави. На жаль, ці показники не виконані. Безпосередня є й позиція і Мінекоенерго, і на уряді розглядається це питання щодо ефективності роботи компанії в рамках реалізації програми-2020. З нашої сторони ми робимо також все можливе, ми покращуємо ситуацію. На цьому уряді було покращено ситуацію щодо прозорих аукціонів на надра, зокрема це стосується і нафто-газовидобутку. Ми покращуємо регуляторні регуляторні питання, покращуємо і спрощуємо доступ інвесторів до наших ділянок. На цьому понеділку були розкриті пропозиції по трьом УРП – угоди про розподіл продукції. Там є три іноземних компанії. У нас зараз відбувається процес по дев'яти, процедури підписання дев'ять УРП. Маємо надію, що це будуть ті фактори, які будуть впливати на збільшення видобутку. Але, шановні народні депутати, зареєстровано від уряду три законопроекти, і я дуже прошу вас підтримати, це надзвичайно важливі і ефективні проекти щодо боротьби зі "сплячими" ліцензіями. Давайте будемо відверті, дуже багато і дуже довго бралися ліцензії...

Шановний пане міністр, в мене кілька до вас питань. Насамперед, що ви пропонуєте робити людям, які власним коштом привели газопостачання до своїх до своїх Протягом років цим користувалися олігархи, а зараз вони мають за це ще додатково платити? Це перше питання. Друге. Деякі облгази вирішили виставити платіжки за транспортування газу не просто за січень місяць, а за весь попередній рік. Як із таким свавіллям ви плануєте плануєте як міністерство боротися? Ну, і третє питання. Нарешті затверджені керівні принципи узгодження нашого законодавства в сфері енергетики з Європейським Союзом. В мене питання, я до вас зверталася кілька разів: чи ви нарешті надіслали до Європейського Союзу вже ухвалені два закони про те… про зміни до ринку електричної енергії (2236 і 2233)? І яку відповідь ви отримали? Дякую. Я дякую за запитання. По платіжкам в даному випадку приймалося рішення незалежним регулятором, уряд не тисне на незалежного регулятора. Але зараз відбувається діалог про те, що ті люди, які не користуються газопостачання, але все ж таки мають можливість в будь-який момент скористуватися, вони будуть отримувати меншу ціну на транспортування, тобто в рамках регулятора відбувається ця робота. Знову-таки, логіка та сама, є можливість отримати постачання в будь-який момент, тому має бути відповідна складова тарифу. Якщо говоримо про те, що хтось встановив тариф ще раніше послуги, це абсолютно зловживання природних монополій . Тут є представник регулятора. Я думаю, що ми максимально зі сторони міністерства, зі сторони регулятора в рамках ліцензійних умов, в яких вони роблять, будемо максимально робити все все можливе, накладати штрафні санкції, щоб цього ні в якому разі не відбувалося. Це є рішення, яке діє з 1 січня 2020 року, і не можна виставляти рахунки за послуги, які були раніше надані. Якщо ми говоримо про ваше третє питання, ми, дійсно, зверталися до Energy Community. В даному випадку є позиція по 2233, там є зауваження, певні були зауваження. було рішення Верховної Ради підтримати, є позиція Копача, є. Так, ми спілкувалися. Разом з тим, на сьогодні відпрацьована процедура погодження рішення по енергетиці, якщо це рішення Кабінету Міністрів; якщо ж це рішення Верховної Ради, обов'язково повна процедура погодження з Energy Community запускається, і це, дійсно, працює. Тобто ми весь час в постійному діалозі. По тим законопроектам, які ви говорили, дійсно, є позиція, вона трошки… є певна…

Дякую, шановна президія. Шановний пане міністр, політичне життя все ж таки дуже оригінальне. Я познайомилася з вами два роки тому, коли ми дебатували про "зелену" енергію. Я намагалася переконати вас, що єдиний спосіб в подальшому розвивати "зелену" енергію - це перейти на аукціони. А ви тоді мені говорили, що міністерство недолуге, не таке, там немає людей, які можуть правильно провести аукціони. А я вірю в українське міністерство і вірю вам, і очікую від вас, що перше, що ви зробите, ви зробите ці аукціони, щоб нарешті Україна побачила, якою є реальна ціна, а не та, яка є сьогодні за "зеленими" тарифами, реальна ціна "зеленої" енергії. Що ви збираєтесь робити сьогодні з цим дамоклевим мечем фінансових виплат для "зеленої" енергії? Ціна на електроенергію для промисловості дуже висока, і це лише завдяки "Енергоатому", державному "Енергоатому" сьогодні ви можете балансувати. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити? Дякую. Я вам дуже дякую. Дуже актуальне питання, болюче знов-таки питання. Зі сторони уряду зроблено наступне: ми прийняли порядок проведення аукціонів, ми відпрацьовуємо модуль на ProZorro, 1 квітня все буде готово. Проблема полягає в іншому. Є дуже великий пакет попередніх договорів купівлі-продажу, дуже великий. Він складає більше 8 гігават встановленої потужності. Це означає, що зараз на ринку простіше прийти і купити пакет документів на реалізацію проекту ніж прийти і конкурувати на аукціонах. Це є питання встановлення квоти і ми не знаємо наразі як встановити так, щоб ми дійсно показали українцям реальну конкурентну ціну. Єдина наша відповідь, і ми будемо просити підтримки депутатів, зробити так звану cut-off date по цим попереднім договорам. Це коли ми пропонуємо, зокрема по сонячним проектам це буде 01.07 поточного року, по вітровим проектам дивимося на 01.09, але потенційні можливі компроміси. Якщо цієї cut-off date не буде – не буде відповідної конкуренції на аукціонах. На сьогодні уряд також робить і проводить консультації з ринком щодо реструктуризації тарифів і договорів по "зеленому" тарифу. У нас більше 40 мільярдів є дефіциту гарантованого покупця, 8 мільярдів не покритого дефіциту. Ми в даному випадку ще не знаємо джерел по його В даному випадку найближчим часом буде пропозиція від, я маю надію, від народних депутатів, від міністерства щодо комплексного рішення цього питання щодо запровадження дати cut-off date, щоб ми вже з 1 квітня найближчим часом на цих аукціонах забезпечили відповідну конкуренцію наших інвесторів, яких ми дуже поважаємо і запрошуємо, і щоб ми дійсно показали українцю, яка кінцева ціна на …

Я вважаю, що сьогоднішній уряд, і ви, і ваш керівник - Прем’єр-міністр абсолютно свідомо проводить політику зупинки вугільної галузі. Це надзвичайно небезпечна річ, тому що поруч з тим, що ця галузь має 50 тисяч робочих місць, вона надзвичайно важлива для балансу альтернативної енергетики, про яку… ну, надавали дуже багато дозволів на будівництво. І це буде велика проблема. Конкретне питання до вас. Коли буде погашена заборгованість по зарплатні шахти "Горська", яка бастує? На грані забастовки є "Селидіввугілля" і ще декілька об'єднань, які сьогодні не отримують зарплатню, шахтарі. Коли ви погасите заборгованість? Дайте відповідь. відповідь. Ой, за запитання. Зараз уряд працює над тим, щоби знайти можливість компенсації через бюджет тих витрат на заробітну плату, які зараз набираються на шахтах. Проблема в тому, що рентабельність шахт, державних шахт, про які ви сказали, я точно проінформований про ситуацію на шахті "Горська". Справа в тому, що та рентабельність, яка є зараз на шахтах, і зменшення споживання вугілля в українській енергетиці є надзвичайним. І ми говоримо про те, що ми маємо надати комплексний план реструктуризації і реформування вугільної галузі. Я ще раз хочу сказати, що щоденно на складах збільшуються обсяги, ми вийдемо з опалювального сезону з рекордними обсягами вугілля на складах. Три мільйони тонн - це наш план виходу з... Ми не спрацювали вугілля. Фактично ми виходимо з тим, що ми маємо десь шукати подальше його використання. До нас звертаються і наші сусіди-поляки, і інші постачальники. увесь світ пропонує постачати вугілля, але ні в якому разі ми не йдемо на ці пропозиції, тому що ми маємо забезпечити роботою і реалізацію товарної продукції наші вугільні галузі. Але, давайте так, пропозиції, нульові кредити на нескінчені строки, лише купіть у нас вугілля. Тобто є більше пропозицій, ніж попиту. З іншої сторони, ви абсолютно правильно кажете, нам треба балансувати систему. Балансувати ці великі потужності "зеленої" генерації, які побудовані. Одночасно ми будемо це робити, і будемо дивитися на собівартість кожної кіловат-години теплової генерації. Але вже ми підходимо до такої ситуації, що якщо ми вкладемо туди дійсно ціну екологічну, екологічні фактори і екологічні елементи, в ціну кіловат-години…

Євгеній Шевченко,76 округ, місто Запоріжжя. У мене питання сформовано не так від мене як народного депутата, а від моїх виборців міста Запоріжжя. У мене питання, яке стосується екології. Мешканців Запоріжжя дуже турбує чисте повітря. Мешканців Запоріжжя – громадян України дуже турбує порушення конституційних прав щодо безпечного довкілля. Їх турбує питання здоров'я їх дітей. Скажіть, будь ласка, коли накінець в Запоріжжі буде питання екології піднято? Коли в Запоріжжі буде чисте повітря? І коли із Запоріжжя люди перестануть виїжджати? Тому, що там екологія така, що жити неможливо. І останнє питання. Це до мене підходили колеги з фракції "Слуга народу" і вони запитують, хочуть уточнення почути від вас, що таке мінімальна плата…

Хочу сказати, що вже в бюджеті на сьогодні передбачені витрати для того, щоб ми побудували систему моніторингу якості повітря. Щоб кожна людина кожен момент могла дізнатися, які є показники, чи безпечно, чи небезпечно. Повністю розділяючи вашу стурбованість про те, що наші українці мають жити у чистому довкіллі, зараз відбувається в міністерстві активна робота по найбільшим забруднюючим. Буде зустріч і активний діалог з 20 найбільшими забруднювачами. І питання того, коли ці суб'єкти, або були приватизовані, або були куплені, вони брали на себе відповідні екологічні зобов'язання. На сьогодні вони не є виконані або виконані не в повній мірі. Тому є активний діалог і чітка позиція держави, що треба виконувати те, що ви на себе взяли в рамках приватизаційних зобов'язань, треба зменшувати викиди, треба покращувати екологічне становище в тих місцях, де здійснюється виробництво. Я хочу ще раз тут підкреслити дуже активну позицію Президента України Зеленського. У нього це є на особистому контролі і він безпосередньо сам спілкується з великими забруднювачами і веде про це роботу. Вже передбачено по моніторингу, активний йде тиск на ці підприємства для того, щоб вони виконували свої зобов'язання. Також буде можливість використовувати додаткові гроші, які ми плануємо запропонувати вам і підтримати як як екологічні податки і податки на СО2, щоб вони могли використати ці кошти, які будуть менші, ці підприємства, для того, щоб забезпечити більш чисте виробництво. Щодо останнього вашого питання – найменша платіжка, якщо можна, регулятор проговорить, у них є...

Пане міністре, це Волинець Михайло. Ви вчора разом з Президентом були у місті Червонограді, пообіцяли, що сьогодні вийдуть кошти бюджетні на часткове погашення заборгованості по заробітній платі. Зараз вони пишуть есемески, що ви відмовляєтесь виконувати цю обіцянку і не підписуєте розподіл. Друге питання. Шахта "Південнодонбаська № 1". Їх штучно зараз зупинили, тому що їхнє вугілля не брали на склади "Центренерго". Раз. По-друге, натомість завозили російське вугілля. З ними не розрахувались "Держвуглепостач" і "Центренерго". Вони зараз в стані страйку. І це в зоні розмежування. Шахта "Південнодонбаська № 1". І третє питання. Це шахта "Гірська", шахта "Карбоніт". Люди голодують четверту добу. Там 15 жіночок і шахтарі разом з ними. Акція протесту продовжується. Перше. Якщо… По першому питанню. Безпосередньо і вчора, і позавчора були відповідні платежі на рівні 10 мільйонів на ДП "Вугілля", об'єднання ДП "Вугілля", тій шахті де ми вчора були з Президентом. Тобто зараз здійснюються операційні моменти щодо оплати і відповідної певної компенсації на ту шахту, де ми вчора були. Разом з тим, два були відповідні платежі на це вугільне об'єднання, яке ми вчора відвідували. По питанню "Гірська". Сьогодні о шостій, наскільки мені повідомили, голодування припинено. Більше того, найближчим часом ми відпрацьовуємо на те, щоб ще був один бюджетний платіж для компенсації боргів по зарплатам шахтарів. Якщо говорити безпосередньо по перспективі по кожній шахті, і коли дійсно не відбуваються платежі з вуглепостачання, у нас на сьогодні ДП "Вуглепостач", ми вирішуємо питання, є арешт рахунків за позовом однієї із компаній і неможливо здійснити платежі. Ми вирішуємо це питання в оперативному порядку. Разом з тим, на рахунку є гроші, які можливо використовувати якраз для погашення. По перспективі по кожній шахті, коли ви питали, яка перспектива. У нас є, протягом грудня було відпрацьовано по кожній шахті. І наскільки мені відомо, ви іноді приймали, дякую вам за цю участь, в цьому процесі. І є відповідні цифри і показники, і прорахований сценарій, що робити із кожним суб'єктом вугільної галузі. Забродський Михайло Віталійович. Картку, будь ласка, вставте. Шановний Олексій Анатолійович! В мене питання. Не мені вам розповідати, наскільки складна екологічна ситуація в Чорному і Азовському морях. На перше питання, я його поставлю і відповім сам. Ви, мабуть, знаєте про основи адміністративного поділу території України і добре обізнані з тим, що межа будь-якої області, яка межує з морською ділянкою, закінчується береговою смугою. Виходячи з цього, хотілось би від вас почути пояснень. На підставі чого і з метою якою були розформовані Азовське і Чорноморське відділення морської екологічної інспекції України з передачею відповідних функцій відповідним обласним відділенням? Дякую. Дякую за запитання. Логіка була наступною. Насправді у нас є дуже багато підтверджених фактів того, що не здійснювалися екологічний нагляд та контроль, а здебільшого здійснювалися певні зловживання певні зловживання на місцях цими підрозділами екологічної інспекції. Ми відпрацювали питання того, по яким, ці функції по контролю за нашими цими ділянками прибережними, можна перекласти. Ми визначили всі територіальні підрозділи Держекоінспекції, у яких є доступ до води і відповідно їм передні ці функції. Справа в тому, що дійсно готується зараз велике реформування Держекоінспекції. Ніхто не відмовляється від логіки реформи, яка закладалася в рамках Держприродслужби. Разом з тим, ми хочемо піти ще далі. Ми хочемо об'єднати всі інспекції, зокрема і не тільки екологічної, але і лісної, ПЗФ, рибної агенції – всі контрольні функції в одній інспекції. Щоб у нас було розділення на повноваження і щоб не було фактору безвідповідальності: отут є кордон національного парку, а тут ще Держекоінспекція. Тому в даному випадку ми хочемо об'єднати і здійснити ефективний екологічний контроль. І зараз, в рамках цього йде активна робота. Проте відверта відповідь, чому ліквідували і передали: тому що було дуже багато звернень щодо зловживань на місцях саме в цих двох інспекціях.

Дякую. В мене питання до Прем'єр-міністра. Пане Прем'єр-міністр, пане Олексій! Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Ми вчора зайшли в розгляд законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. До нас звернулося дуже багато людей - власників земельних часток і земельних паїв з конкретним запитанням. У разі прийняття законопроекту і в разі, коли людина надумає продати свій пай, у них є величезне побоювання, що вони автоматично не зможуть отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги. Будь ласка, ви можете заспокоїти людей і сказати, що цього не буде і яким чином уряд намагається цю проблему вирішувати? Дякую. Дякую за запитання, воно дуже актуальне. У нас нарахування субсидії – це гарантоване законом право людини. потребує допомоги держави і самостійно не може справитися із сплатою комунальних послуг або із сплатою за енергоносій, вона, безумовно, буде отримувати субсидію. Є багато критеріїв, за якими при нарахуванні субсидії відповідні органи оцінюють платоспроможність. В різних ситуаціях продаж земельної ділянки може призвести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну, значну суму в десятки тисяч доларів, наприклад, то певний період часу вона не потребуватиме підтримки держави. Тому випадок до випадку потрібно рахувати окремо. Але в чому я хочу вас запевнити, в тому, що жодна людина, яка потребуватиме допомоги держави в сплаті комунальних послуг або оплаті за енергоносій, не буде позбавлена субсидій. Відповідно

час вичерпаний. Шановні колеги, до слова запрошується Прем'єр-міністр України Гончарук Олексій Валерійович.

Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, шановні присутні! У мене дуже коротке повідомлення насправді для вас, і після цього я готовий відповісти на всі ваші питання. Я хотів би вам сказати, що ви круті, вперше в історії України парламент, уряд і Президент працює єдиною командою. Всі ті дуже важливі, круті речі, які зараз ми з вами робимо, вдається робити лише тому, що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими, кожна людина, кожна людина платить значно менше, ніж в минулому році, і це не лише через те, що зима тепла і так далі, це маніпуляції. Ви прийняли Закон про анбандлінг "Нафтогазу". Це дало нам можливість завершити перемовини з європейцями, з росіянами. Це призвело до того, що ціна на газ, в тому числі цієї зими, абсолютно нижча, ніж могла би бути, якщо би криза існувала. Це робота, яку оцінюють сьогодні наші міжнародні в тому числі партнери. Ми в рекордно короткий проміжок часу разом з вами зробили цю важливу роботу. Ви прийняли закон, який дозволив нам створити програму "5-7-9" - доступного кредитування. Це дозволить нам розвивати підприємництво, це вже дозволяє багатьом людям, вже десятки насправді людей цим скористалися, отримати дешевий ресурс, доступний ресурс для початку своєї підприємницької справи. Зараз ви ввійшли в розгляд важливого, надважливого, можливо, найважливішого з періоду початку роботи парламенту закону – це Закон про ринок землі. Не про продаж, як багато хто намагається представити. Не про розпродаж - про ринок землі. Це означає, що Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами, що ми не готові як держава забороняти людям розпоряджатися своєю власністю. Звичайно, про дизайн, деталі можете дискутувати, ви це прекрасно робите. Ми з захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу вам донести один простий меседж: поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас все вийде. Ваше рішення по Закону про ринок землі - це не лише про ринок землі, це взагалі про засади економічного зростання нашої країни. Є дуже багато факторів, які на це зав'язані, тому це стратегічне, дуже важливе рішення, яке має ухвалити парламент. Сил вам, мудрості! Ми поряд, ми, український уряд, якому ви довірили право зараз операційно керувати державою, зробить все необхідне для того, щоб той закон, який ви приймете буде імплементований і реалізований в найкращий спосіб. З 1 лютого у Держземкадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів тих файлів, які надаються у земельний кадастр. На рівні ДАБІ ми це вже реалізували давненько. Тобто як це працює? За найменш ризикованими об'єктами людина звертається - і алгоритм аналізує, чи її документи відповідають, чи не відповідають процедурі. Рівень відмов Рівень відмов за цією процедурою – нуль. Це означає, що коли ти правильно, нормально пояснив людині процедуру, і алгоритм безпристрасний оцінює ті документи, які подаються, можна досягнути дуже серйозного результату. Зараз подібна система, яка не дозволяє людині, чиновнику, втручатися з якоюсь корисливою метою в розгляд документів, реалізовується на Державному земельному кадастрі. Тому не вірте в маніпуляції про те, що система не буде готова. Система буде готова, ми готові забезпечити, щоби ринок землі у випадку, якщо ви приймете, і в тому дизайні, у якому ви його приймете, був реалізований найкращим чином. Дорогі друзі, я вам дякую за довіру, дякую за те, що ви нас постійно підтримуєте. Давайте зробимо це разом! Шановні колеги, я попрошу записатися від фракцій на запитання до Прем'єр-міністра.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановний пане Прем'єр-міністре, міністр енергетики та екології не відповів на найважливіше питання: що сьогодні робити в енергетичній галузі? Саме в енергетичній галузі і вугільній галузі. Чому сьогодні на складах на 600 мільйонів гривень лежить українське вугілля, а ми завозимо, Україна завозить вугілля з Росії, з Африки, з Америки? Також купують електроенергію – також купують електроенергію! – в Російській Федерації. Чому сьогодні наші блоки енергетичні зупиняються? І дали всього-на-всього "кістку" шахтарям по півтори тисячі гривень за півроку роботи! Це як, знаєте, плюнути в обличчя робітникам, простому рабочему, который сидит тысячу метров под землей! Дайте, будь ласка, відповідь! Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Я вам дякую за це дуже важливе питання. Енергетика – це баланс. В балансі енергетики є різна генерація, в тому числі вугільна. Так сталося, що за десятки років управління нашою державою вугільну галузь довели до стану, коли люди працюють там в нелюдських умовах, коли обладнання, на якому вони працюють, абсолютно не може бути експлуатовано безпечно, коли собівартість того вугілля, яке, на жаль, героїчно видобувають шахтарі зараз, вона така, що не витримує конкуренції. Це все наслідок, це наслідок безвідповідальної, злочинної політики, яку проводили українські можновладці попередні десятки років. нова генерація, яка прийшла до влади, нове покоління стикнулося з тим, що нам треба розгрібати все те, що нахазяйновано за попередні роки, і ми це робимо. Вся заборгованість, яка зараз існує, а вона постійно накопичується, так було завжди, на жаль, і шахтарі, на жаль, завжди були заручниками держави, так от, ми з нею справляємося. Зараз ми провели аудит всіх шахт державного значення, їх 34, якщо я не помиляюсь. По кожній з них ми зараз оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти - там, де є економічна доцільність, там, де вони теоретично можуть конкурувати, – ми будемо підтримувати настільки, наскільки це можливо. Ті шахти, де немає економічного рішення, які внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені "до ручки" і підняти їх економічної спроможності немає, ми будемо шукати можливість, щоби кожна людина, яка там зараз працює, не залишилась на вулиці. Не переживайте, ми подбаємо про шахтарів і про їх сім'ї, ми знайдемо можливість для кожного з них забезпечити майбутнє, Включіть, будь ласка, мікрофон, дайте договорити. 10:54:39 ГОНЧАРУК О.В. Але піддаватися на провокації і маніпуляції про те, що нібито за останні місяці створилася жахлива ситуація, ми точно не будемо. Ми і український народ дуже добре знає, чому ми знаходимося в тій ситуації, в якій знаходимося, і останні вибори, точніше, результати на цих виборах чітко про це свідчать. Я вам дякую за важливе питання. Шановний пане Прем'єре, у мене два коротких питання. Перше. Скажіть, будь ласка, коли буде вами виконане доручення Президента щодо зарплат наших міністрів і керівників державних підприємств? Коли ми від вас почуємо звіт про мільйони зарплат Смілянського персонально, і друге – Кравцова, і, зокрема, його відпускні, які були нараховані? І друге питання. Ми до вас неодноразово зверталися щодо прибуткового підприємства "Волиньторф". Це на Волині підприємство, яке наповнює бюджетом Маневицький район, Прилісненську ОТГ і усю соціальну сферу. І я хочу вас запитати. Якщо ви в економіці не дуже розумієтеся, то чому міністр економіки пан… Я вибачаюсь. Шановні колеги, ми домовлялися в час вкладатися, при всій повазі. (Шум у залі) Шановні колеги, я не можу дати, тому що знову буде – додати час для всіх. Ми домовлялися. Вибачте.

Я записав назву підприємства, ще раз переконаюся в тому, що ми робимо все можливе, щоб його підтримати. З приводу зарплат. Розставлю крапки над "і". Президент доручив, попросив представити йому цілісну концепцію, як ми бачимо, як мають виглядати зарплати на публічній службі. Ми це зробили. Сьогодні ми домовилися про те, що зарплата міністра, ну, тобто урядовців - людей, які обіймають політичні посади в уряді, буде складати… буде прив'язана до середньої заробітної плати по країні. Це справедливо, тому що від якості роботи уряду в тому числі буде або зростати, або падати, ну, тобто вона буде прив'язана. 3-5 заробітних плат – це той обсяг, який ми сьогодні вважаємо за можливе платити політичним особам. При цьому ми впорядкували ситуацію з цими преміями, не буде цього "зоопарку" по 200, 300, 400 відсотків. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом. Це адекватні умови, які ми вважаємо нормальними. Ми погодили цю позицію в тому числі з Президентом, і найближчим часом на найближчому… Ми вже, до речі, прийняли про це відповідну постанову, тобто це питання вже врегульоване, впорядковане. З приводу державних підприємств. Це бізнес. Нам треба зрозуміти, що там працюють не чиновники і ми маємо там конкурувати, в тому числі на ринку праці, з приватними підприємцями. Ми як уряд вже прийняли рішення ще пару тижнів назад і звернулися до кожної наглядової ради такого підприємства з проханням утриматись від виплати оцих найбільших великих премій, це той інструмент, який у нас зараз є, і з кожною наглядовою радою ми зараз ведемо переговори про те, щоби впорядкувати це. Паралельно з цим, це про те, про існуючі контракти, тому що контракти вже підписані, і не нами вони підписані, на майбутнє ми вже прийняли рішення, яким встановили ліміти, обмеження для кожної державної компанії, вони значно менші ніж ті, які є зараз. Рішення прийнято, ситуація впорядкована. Всі деталі готові з вами обговорити… Дякую. Шановні колеги, просто, щоб ніхто ні на кого не ображався, ми домовлялися, що вкладаємося в Регламент. Ірина Мирославівна! Піпа Наталія Романівна. Я маю питання до Мінфіну і МОНу по виплатам президентських стипендій призерам міжнародних олімпіад, але прошу передати слово Бобровській Соломії, бо в неї питання поранених в шпиталях.

Я все ж таки задам питання. Доброго дня. Шановні колеги, давайте друг друга поважати і Регламент. Ми ж говорили про Регламент. Шановні колеги! Включіть, будь ласка, мікрофон Наталії Романівні. 10:59:56 ПІПА Н.Р. До мене звернулися призери міжнародних олімпіад з астрофізики, які зараз вчаться в Українському католицькому університеті, тобто в приватному закладі, для яких зараз не виплачують президентську стипендію, яка їм належить, при тому, що переможці всеукраїнської олімпіади отримують. Я дуже прошу МОН і Мінфін вирішити це питання і готова увійти до робочої групи, щоб виправити цю несправедливість. Дякую.

я хотів би звернути вашу увагу на те, що ви підняли питання децентралізації, я маю на увазі влада виконавча, ви підняли людей, і вони об'єднуються і створюють територіальні громади. Я хочу вам проінформувати про Іркліївську територіальну громаду, яка створилася, виходячи з того законодавства, і становить на сьогоднішній день більшу половину по населенню адміністративно-територіального устрою району. Але прийнято рішення ліквідувати медицинські центри, і це в цьому селі, де є терапевтичні, інфекційні, онкологічні відділення. І, більше того, перебуває вона в центрі території району. Тому я хотів би, щоб ви взяли під контроль. І хотів би звернутись до нашого міністра охорони здоров'я на цей рахунок... Дякую за важливе питання. Колеги, Президент поставив нам з вами амбіцію, дуже амбітний план: максимально швидко докорінно змінити країну, її реформувати. Тому ми робимо з вами безпрецедентні речі. Ми одночасно закінчуємо реформу децентралізації, тобто фактично працюємо над створенням спроможних громад, одночасно робимо масштабну медичну реформу, принципово змінюючи логіку фінансування медичної системи. І є ще багато важливих речей. Але зараз питання про це, і я про це зараз скажу. Дійсно, зараз наше завдання – скоординувати, яким чином має бути спланована територія кожної громади і при цьому яким чином має виглядати умовний лікарняний цей медичний округ, там, де буде лікарня інтенсивного лікування. Зараз ця робота аналітична триває. У нас зараз є віце-прем'єр-міністр. Ми спеціально ініціювали перед вами створення такої позиції в уряді, яка буде відповідати за координацію цієї роботи цього відомства. Ми не просто так це зробили. Я передам, я записав собі це питання, передам йому. Поставлю доручення, задачу особливу увагу на це звернути. Але я звертаюсь до всіх народних депутатів. Таких ситуацій, неузгодженостей по всій країні багато. Нам зараз потрібно з вами провести хорошу роботу, щоб подивитися, як наші плани ляжуть в реальне життя. Це те, що ми маємо зробити найближчим часом, в найближчі місяці. Ми готові робити це разом з вами. Розраховуємо на вашу підтримку і участь. Дякую. Звертайте нашу увагу на проблеми, які там виникають.

Це дає привід дискредитувати опозиції і владу, і Кабінет Міністрів, і неспроможність Кабінету Міністрів контролювати державні підприємства. У зв'язку з чим питання: чи прораховувався відповідними галузевими фахівцями міністерства соціальний ефект від прийняття нормативного такого акту? І які реальні заходи вже реалізовано, чи плануються міністерством з метою виправлення цієї наведеної ситуації? І друге питання від Олексія Леонова і від мене спільно щодо ситуації в Одесі. Минулого року там сталась екологічна катастрофа – цвітіння моря. І ми обидва дуже просимо вас взяти під особистий контроль, також просимо міністра екології взяти це питання під особистий Я почну з другого. Ми недавно на уряді ліквідували морські інспекції екологічні через те, що за результатами аналізу дійшли висновку, що вони займалися більше піратством, а не захистом довкілля. Зараз ми переформатовуємо екологічну інспекцію для того, щоб в ній інакший був підхід до захисту довкілля на тему моря. Ми знаємо про цю проблему, вона велика, там не лише про це питання, є ще питання з кораблем, який зазнав катастрофи, це ще одне важливе питання для Одещини в контексті екології. Я думаю, що найближчим часом Ми призначили зараз першого заступника по конкурсу екологічної інспекції, він зараз посилить серйозно команду екологічної інспекції. Я думаю, що ми Я чую, я знаю про це питання, найближчим часом ми цю роботу посилимо. Про платіжки, про дві платіжки. Дивіться, це правильний крок. Але, дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх і одним документом, ну, тобто правильно розділити ці послуги, але правильно організувати було б таким чином, щоб це все одно був один документ якийсь. Ми зараз над цим працюємо, це, на жаль, повноваження НКРЕКП, це незалежний регулятор, це було їх рішення і внаслідок, власне, отримання цих двох платіжок, це рішення НКРЕКП. Але, звичайно, ми формуємо у даному випадку політику, тому, я думаю, що найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, в зрозуміло, правильнішому вигляді. Це питання чисто комунікації. Насправді, якщо скласти ці суми, все одно виходить значно менше, ніж як би люди платили би, якщо ми з вами не працювали. Дякую за питання. Воно дуже важливе. Ми про це знаємо.

Шановні колеги, ваша фракція вже задавала питання. Ні! Шановні колеги, "година запитань до Уряду". Вийшов час – закінчився час. Дякую, пане Прем'єр-міністре. Переходимо до запитів. Почекайте, почекайте! Шановні колеги, якщо на те пішло, то "година запитань до Уряду" навіть не передбачає час запитань до Прем'єр-міністра. Ваша фракція мала можливість…

Шановні колеги, послухайте мене, будь ласка. Всі добре знають Регламент. Пан Прем'єр-міністр… Почекайте, я договорю! Пан Прем'єр-міністр… А можна я договорю, шановні колеги? Ні-ні, ви мене послухайте, будь ласка. Ви мене, будь ласка, послухайте, я зараз… Шановні колеги, пан Прем'єр-міністр погодився. Він відповість на запитання двох фракцій. Почекайте! Але ви мене тепер послухайте. Шановні колеги, однак Регламент …не передбачає. Наступного разу ми тоді повернемося до роботи тої, що передбачено в Регламенті. Там запитання до Прем'єра немає. Добре. Я вчасно почав. "Година…" Візьміть стенограму і подивіться. Візьміть…

Питання хто задає? Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Наступне питання. По-перше, ви прогуляли минулу "годину запитань до Уряду". Де ви були? І ви почали свій виступ фразою "ви круті", так от, ви не дуже круті. Бо ми січень місяць завершили з дірою бюджетною 14 мільярдів гривень. Перше питання: чому? Друге питання. Ви проводите конкурси на посади, наприклад, як Держкіно, а потім призначаєте інших людей. Тож друге питання: чому? Третє питання. Ви об’єднували міністерства, а зараз ви їх роз’єднуєте. Це означає, що це професіоналізм? Четверте запитання. Вся країна почула, що ви профан в економіці. Але ви ж юрист? В мене питання до вас: вам подарувати Конституцію? Чому ви звітуєте перед Президентом і заяву про відставку носите Президенту України, а не в парламент України як в парламентсько-президентській республіці має бути? Тож моє останнє запитання: де ваша заява про відставку? Дякую. Дякую за питання. Дуже шкода, що ви зберігаєте традицію замість роботи конструктивної переходити постійно на особистості. ваш підхід до роботи дуже добре видно, і зрозуміло, до чого призвів країну. Я відповім на ваші всі питання, це не є проблемою. З приводу бюджету. Міністр фінансів вже говорила, публічно доповідала про те, чому у нас дійсно недовиконання по розпису бюджету. Перш за все, це спричинено тим, що бюджет у нас зібраний на курсі 27, відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений в жовтні. Зараз середній курс в січні у нас був 24,1 – це головна причина, чому цифри різняться. як би об’єктивна абсолютно обставина. Друге. У нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв, імпортується, експортується менше газу. Це означає, що зменшуються надходження від цієї величини. Таких факторів є чотири-п'ять кожен з них об'єктивний. Готові детально про це прозвітувати, провести з вами нараду. До речі, ми зустрічалися вже з керівниками фракцій і детально пояснювали всі ці обставини. керівник митниці, і керівник податкової, і міністр фінансів, і я особисто, готові провести зустріч і детально розкласти всю історію з бюджетом по поличках. З приводу моєї заяви. Я вже казав про те, що заява була написана на ім'я керівника Верховної Ради, тому юридично вона абсолютно відповідає закону. Була вона передана Президенту, тому що це був політичний крок для того, щоби продемонструвати, що між нами немає ніяких непорозумінь і недовіри. І вам не вдасться, не вдасться розхитати довіру і роботу всередині нашої команди, як би ви це не намагалися зробити своїми брудними маніпуляціями. Дякую вам за увагу.

Соболєв, "Батьківщина". Пане Прем'єре, в проекті Закону про обіг земель ключовою структурою, яка буде фактично здійснювати концентрацію сотень тисяч, а можливо, і мільйонів гектарів землі, є банківські установи, через заставу. Чому ви далі наполягаєте на збереженні банківських установ як ключових саме в купівлі-продажу земель, якщо це не Закон про купівлю-продаж земель, як ви стверджуєте? Навіщо ця схема, яка фактично буде давати можливість далі перепродавати ці землі, концентруючи їх в одних руках, діє далі в проекті закону? Чому ви не хочете відмовитись від цього? Дякую. 11:15:01 ГОНЧАРУК О.В. Пояснюю. Закон про ринок землі, так само, як необхідна нормативка по ринку капіталу, ринку праці і інших ринках, які нам потрібно привести в порядок для того, щоб економічно зростати, є дуже важливим, в тому числі і для того, щоб запустити економіку і капіталізувати її більше. Банківський сектор нам потрібен в даному випадку для того, щоб надати доступні ресурси. Саме кредитування має запустити українську економіку, доступний ресурс, який ми надамо фермерам, громадянам, підприємцям просто. Це те, що має розігнати нашу економіку. Тому ви абсолютно праві в тому, що ми приділяємо велику частину і велику увагу зараз участі банківського сектору як дуже важливого елементу запуску ринку землі. Ми це робимо абсолютно свідомо, це абсолютно нормальна, правильна практика, про жодні схеми, які ви намагаєтесь тут побачити, не йдеться. Якщо вам потрібне детальніше пояснення, знову ж таки багато разів вже проводили, говорили, але готові ще раз про це зібратися, говорити стільки, скільки це буде потрібно. У нас велика проблема в країні полягає в тому, що і всередині країни, і до нашої країни, на жаль, за ці десятки років довіра була підірвана. Це означає, що ніхто нікому не вірить, це означає, що вартість грошей, вартість ресурсів неадекватно висока. Ми зараз, уряд, на основі тих законів, які ви приймаєте, робимо все для того, щоб ставка по кредитуванню по всьому зменшувалась і для підприємців, і в іпотеку, і в даному випадку для запуску ринку землі. Дешевий, доступний ресурс фінансовий для запуску ринку землі - це критичний елемент і ми від нього не відмовимось. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви ховаєте Прем'єр-міністра від запитань парламенту. Отже, моє перше питання. Ми би дуже хотіли бачити, зокрема, тут і міністра внутрішніх справ, який має випробовувальний термін Президента, а саме, якщо його сьогодні немає, щоб ви пояснили, дії прикордонної частини 2418, які спалювали так званий надлишок у вигляді карематів, наплічників і всіх тих речей, які волонтери до сих пір возять прикордонникам на схід. Це перше. І друге питання. Сьогодні виходять на вулицю всі ті звільнені цивільні, які 29 грудні, на щастя всім, були звільнені, але вони виходять з нуль копійок у Вони цього чекають. Дякую за обидва ці питання. Ми зараз це… Тут можна довго розказувати, пояснювати. Прямо сьогодні зберу нараду, і по цих двох питаннях ми пройдемося. Добре? Для того, щоб просто в практичну площину це все перевести. На жаль, колеги, я би з задоволенням залишився довше, в мене через 10 хвилин починається зустріч з головою МЗС Угорщини, там є ряд важливих питань, я не хотів би запізнюватися. Я вам дуже дякую за можливість виступити. Ще раз повторюю, дуже просту, зрозумілу тезу: нас з вами намагаються "розкачати" брудними маніпуляціями, зливами, підставами, намагаються використати те, що в когось із нас може бути менше, більше політичного досвіду. Не ведіться! Ми з вами вже робимо величезну кількість крутих речей з Президентом, парламентом і урядом. Ми завжди готові приходити і звітуватися парламенту, нам немає чого приховувати. На цьому тижні ми підготували, завершили підготовку, як це передбачає закон України, звіту перед парламентом. На цьому тижні ми його маємо намір остаточно провести через всі внутрішні процедури, і на наступному тижні відправимо в парламент, як це передбачено законом. Готові провести всі необхідні презентації, консультації, більше того, ми би наполягали на проведенні стратегічної сесії широкої разом з вами. Друзі, давайте працювати і фокусуватися на тому, щоб змінювати країну. Ми дуже і дуже потребуємо, і вдячні вам за вашу підтримку. Дякую, пане Прем'єр-міністр і за те, що відповіли на запитання понад той час, який був відведений. Дякую,